Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije, državni proračun. Sa nama je državna tajnica u Ministarstvu financija gospođa Tereza Rogić Lugarić. Želi li imati uvodnu riječ? Da. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici. Pred vama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi. I odmah bih uvodno htjela istaknuti da se prihvaćaju amandmani Odbora za zakonodavstvo koji su dani na tekst zakona. Posrijedi su dva amandmana i uglavnom se radi o nomotehničkim izmjenama teksta zakona. Zakonom o carinskoj službi su zapravo uvedene tri ključne promjene a to je uvođenje redovitog srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje carinika. Detaljnije se uređuje obveza davanja izjave o imovinskom stanju carinskih službenika i njihove uže obitelji i propisuje se pravo carinskih službenika koji obavlja carinske poslove primjenom carinskih ovlasti na civilnu odjeću. Uvođenje redovitog srednjoškolskog obrazovanja je zapravo uvođenje obrazovanja trećeg i četvrtog razreda. Ono bi se provodilo, srednje škole i provodilo bi se unutar Policijske akademije imajući u vidu bliskost djelatnosti i ovlasti policijskih i carinskih službenika. Time se zapravo nastoji omogućiti direktnije uključivanje mladih u carinski sustav i jačanje profesionalizma, osposobljenosti izobrazbe carinskih službenika u cjelini. Također detaljnije se propisuje obveza davanja izjave o imovinskom stanju carinskih službenika, izjave o imovinskom stanju već postoji u zakonu međutim sad je, dakle ideja je da se ona ovaj put malo detaljnije i podrobnije propiše, a taj je inače mehanizam iznimno značajan u ovom području u smislu sustava prevencije korupcije i sužavanja prostora za izloženost koruptivnim rizicima. I u konačnici propisuje se pravo carinskih službenika na civilnu odjeću. Carinski službenici primjenjuju carinske ovlasti koje u velikom dijelu su istovjetne sa policijskim ovlastima i zapravo u tom dijelu se onda izjednačavaju prava koja imaju policijski službenici skupa sa carinskim službenicima. Napominjemo da u ovom smislu ne bi došlo ni do kakvog novog troška na državni proračun, nego se samo radi o preraspodjeli postojećih sredstava. Hvala lijepa. Hvala i vama. Možete, i tamo imate jedan vidio sam, imate više replika. Gospodin Begonja prva. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice. Ja vas molim da nam malo pojasnite odredbe iz članka 95c. predloženog zakona. Naime, u stavku 1. navedeno je citiram: „osoba koja je stekla kvalifikaciju carinik na trošak Carinske uprave dužna je nakon uspješno završenog obrazovanja ostati u radu u Carinskoj upravi dvostruko duže.“ Sad me zanima upravo taj trošak. Što tu sve spada u taj trošak kvalifikacije je li tu uračunat smještaj, možda stipendija đačka ili trošak knjiga, udžbenika, đački pokaz, prehrana, pa bih vas molio što se podrazumijeva pod tom riječi trošak jer nije u zakonu navedeno. **Radin, Furio Pa budući da će srednja škola za ovo zanimanje carinik biti smještena u Zagrebu, onda da. Zapravo će onda taj trošak za zanimanje odnosno za srednjoškolsko obrazovanje carinika uključivati sve ono što bi uključivalo klasično srednjoškolsko obrazovanje pogotovo imajući u vidu da će to zanimanje pohađati i učenici koji nisu iz Zagreba, tako da će po potrebi onda to uključivati i trošak smještaja eventualno i trošak udžbenika, knjiga, moguće i trošak stipendija za takva zanimanja. Dakle, to će se još usustavit. Budući da je u tijeku izrada kurikula, pa će se onda u tom smislu predvidjeti i točno ovi troškovi naravno o mogućnostima Carinske službe. **Radin, Furio Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, vezano za ove imovinske kartice carinika samo kratko, kako kad neko prijavi od carinika, znači prijavi svu tu imovinu, vidim da je puno detaljnija nego, koje, koje je kod nas zapravo u Povjerenstvu za sukob interesa, kako carinske službe odnosno nadzorni mehanizmi kontroliraju da li su te vrijednosti koji su uneseni u te ka… i tu karticu jel, da li su one kvalitetno ispunjene odnosno nekakvi kontrolni mehanizam? Zahvaljujem. Lugarić, Tereza** U redu, hvala. Dakle, dva su mehanizma, prvo uveden je tzv. prag od 10 tisuća eura u gotovini, kao prag koji je već prvi indikator da u tom slučaju treba doći do osvježivanja postojeće izjave o imovinskom stanju. Ovaj iznos od 10 tisuća eura je usklađen sa drugim propisima, pogotovo sa propisima koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, dakle automatski čim dođe do, do ovog praga mora se osvježiti ova izjava o imovinskom stanju, a drugo je naravno putem bilo kakvih dojava odnosno osnovanih sumnja na neke zlouporabe u obavljanju dužnosti. U tom smislu onda carinska služba je povezana i sa odgovarajućim bazama podataka u Poreznoj upravi, dakle Porezna uprava prema svojim zakonima može provoditi postupke u kojima utvrđuje nesrazmjer između prijavljenog dohotka i stečene imovine i onda na taj način kreće i ovaj drugi mehanizam provjere. **Radin, (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajući. U ovome prijedlogu smo vidjeli dakle da je želja i intencija na neki način privući i mlade u carinsku službu, prije svega kroz srednjoškolsko obrazovanje, dakle 3. i 4. razred srednje škole. moje pitanje je da li se planira na još neki način ići da se, da se ta popularizira carinska služba s obzirom da evo mi kako smo i u carinskoj uniji i u Schengenu sada, najviše slušamo vezano za policiju što radi vezano za ilegalne prelaske itd., međutim carinska služba u biti jako puno toga rada ovaj možda i ne znamo recimo informaciju da 1,8 milijardi eura su prihodi od carine, što čini preko 10% prihoda cijelog Državnog proračuna, tu su i razni nalozi, milijuni toga što se zaplijeni mislim, da li će se još nekako ić popularizirati? Hvala. Tereza** Hvala. Dakle da, ovo ste lijepo primijetili, o carinskoj se službi zapravo ne zna puno i vrlo često se ne zna da carina obavlja iznimno vrijedan posao i vrlo često jednak posao kao i policijski službenici. Zbog toga evo g. Demirović, ravnatelj carinske uprave i ja smo već održali sastanke s Ministarstvom znanosti, tako da smo već u pregovorima i o načinima na kojima bismo dodatno popularizirali ovo zanimanje i evo već smo krenuli sa aktivnostima u tom smjeru. Također ideja je da bi se održao evo jedan malo možda veći događaj na Dan sv. Mihovila, koji je ujedno i Dan carinika u rujnu…/Upadica se ne To je u rujnu, tako da bismo evo možda taj datum iskoristili za malo veću promociju i predstavljanje carinske službe, al da hvala vam, imamo to na umu, istina je da carina stvarno obavlja iznimno vrijedan posao koji se često baš i ne vidi, hvala.

aktualna je trenutno pod resorom Ministarstva znanosti i obrazovanja općenito reforma srednjoškolskog obrazovanja, pa i ovo na neki način možemo promatrati u tom kontekstu. Vidjeli smo da 3. i 4. godina znači srednje škole za carinike se događa odnosno događat će se pri Policijskoj akademiji. Zanima me, jer to se radi o mladim ljudima koji često puta i mijenjaju mišljenje i stavove i svoje planove za život, ako bi se netko u tom prostoru, vremenu 3. i 4. razreda srednje škole htio opredijelit da bude policajac, jel postoje nekakvi mogući, uz uvjete, načini da to i postane jer bliskost je na neki način carinskog posla sa određenim policijskim poslovima? Hvala. **Radin, Pa mislim ovako govoreći vjerojatno postoji, međutim to sad već ulazi u propise koji uređuju i školovanje za policijske službenike, tako da već izlazi izvan djelokruga Ministarstva financija i carinskih službi. Meni se čini da bi to ovako bilo moguće, ali ne mogu vam tvrdit jer nije u našoj nadležnosti. **Radin, Furio Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicima, evo na tragu obrazovanja kažemo da je obrazovanje majka mudrosti odnosno da je znanje moć i nama zasigurno trebaju obrazovani ljudi koji će raditi odgovorne i složene poslove. Jeste li vi radili kakvu projekciju i kolko nama treba učenika da bismo mogli u slijedećih 3 ili 5.g. zadovoljiti tu obrazovnu, obrazovnu strukturu, to je jedno. I drugo, s obzirom na ove promjene koeficijenata u državnim službama, jesu li i carinici došli u tu poziciju da se i njima podigne plaća jer znamo da zapravo ako smo, ako su ljudi loše plaćeni da je i puno teže raditi odgovorni posao, dakle imaju li oni šanse dobiti, dobiti veće koeficijente i veću plaću radi,

prema postojećim projekcijama pretpostavlja se da bi u ovom prvom dijelu ova dva razreda za sad bila dovoljna, a naravno mi ćemo i dalje istraživati i pratiti, pratiti cijeli postupak i ako se pokaže potreba i interes onda ćemo naravno u skladu s time povećavati i broj razreda. Na vaše drugo pitanje da, u ovom postupku reforme došlo je i do povećanja plaća carinskim službenicima i vjerujem

moje pitanje će biti na tragu ovaj kolege Šimičevića. Znači s obzirom na plan jačanja kapaciteta odnosno profesionalne i opće osposobljenosti carinske službe, a kroz već rečeno uvođenje redovitog srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje carinika, koji su znači dugoročni planovi za razvoj implementacije ovog programa odnosno kako se planira postupiti u slučaju da broj prijava ne zadovolji godišnje planirane kvote i jesu li i koje alternativne strategije razmotrene za održavanje visoke razine stručnosti i spremnosti carinskih službenika za učinkovitije obavljanje poslova nadzora nad vanjskim granicama EU. Zahvaljujem. Lugarić, Tereza** Hvala, pa mislim mi vjerujemo da će interes sigurno postojati. Kažem radili smo projekcije i vjerujemo da će uvijek postojati interes za ova dva razreda pogotovo uz ovu dodatnu promociju carinske službe koja se planira. Tako da vjerujemo da ćemo tu uspjeti privući mlade ljude i da evo u skladu s ovim što je pitao uvaženi zastupnik da nam nitko neće otići danas, sutra u policiju nego da će se ipak zaljubiti u carinu u koju je primarno i došao. Na ovo vaše drugo pitanje, pa mislim da je profesionalnost carinskih službenika neupitna, dakle i da tu zapravo carinski službenici konstantno idu na edukacije i baš zato što se ovdje radi o obavljanju vrlo ozbiljnih poslova. Tako da je njihovo usavršavanje i edukacija stalno u tijeku i mislim da naravno uvijek se mogu dogoditi neki izolirani slučajevi, ali rekla bih i mislim da bi se s tim složio i ravnatelj gospodin Demirović da u možemo zaista govoriti o visokom profesionalizmu carinskih službenika i da se na tome stalno radi. Hvala. Hvala i vama. Želi li tko iz od izvjestitelja odbora uzeti riječ? Ne i da i ako završimo i ako završimo prije uobičajeno kao svaki petak ćemo preći na stajališta nakon 10-ak minuta pauze. Poslali smo emailove ali i vi isto kažite vašim kolegama i kolegicama. Otvaram raspravu, prvi je gospodin Boris Lalovac iz Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite gospodin Lalovac. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Još jednom pozdravljam državnu tajnicu i njene suradnike. Ovo je danas drugo čitanje Zakona o izmjenama Zakona o carinskoj službi. Nema nekakvih promjena u odnosu na prvo čitanje, neću zato puno duljiti zato što smo i zapravo kroz same rasprave i određena pitanja dosta toga i je odgovoreno, ali još jednom najvažniju promjenu koja i doduše postoji od 2001. godine to su ove imovinske kartice carinskih službenika. Jedan važan iskorak u prevenciji korupcije obavljanja, obavljanja svojih djelatnosti i vidim da se ide još ovdje u ovom zakonu i korak dalje. Dosta detaljno se propisuje u Članku 3. odnosno Članku 70. se detaljno propisuju koraci šta sve treba carinski službenik napraviti prilikom ulaska u carinsku službu. Znači u roku 30 dana mora prijaviti svoja, svoje imovinsko stanje. Ukoliko dođe do bilo kakvih promjena također mora prijaviti u roku 30 dana te ukoliko obavi ovu financijsku transakciju veću od sed… 10 tisuća eura sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca gdje je taj prag sad spušten, znam da smo mi na Odboru za financije raspravljali o tom limitu od 10 tisuća eura, pa je on sada unificiran kao ko što je to unificiran za sve građane da moraju proći određenu i trans… provjeru na takav način provjerava se i carinske službenike. Čini mi se da ovdje još, još detaljnija nekakva ta imovinska kartica nego što je ova koja se odnosi na dužnosnike i vrlo detaljno se tu sada i svi koraci navode od toga do prijave određenog čak i lovačkog oružja, nakita itd., sve ono što je veće od 5 tisuća eura. Zato sam ovdje i postavio određena pitanja kontrole ovakvih vrlo detaljnih, detaljnih informacija unutar sustava. Ono je za unutarnju upotrebu i za unutarnje sprječavanje borbe, znači nisu javne kartice jel pogotovo nisu ograničene, pod sustavom su nadzora i kontrole unutar službe a također zajedno i sa Poreznom upravom se to provjerava. Mislim da je ovo veliki korak naprijed jel i bilo bi dobro kada bi se ovakva razina transparentnosti odnosno nekakvih unutarnjih kontrola radila i za druge za druge unutar sustava pa i Porezne uprave, pa i drugih unutar drugih službi i ministarstva i mislim da je ovo u pravom riječju pravi, pravi korak u daljnjoj nekoj određenoj transparentnosti i borbi protiv ljudi koji nažalost svojim djelovanjem mogu ukaljati carinsku službu koja radi vrlo vrijedan i odgovoran posao koja je provela u ovih 30 godina naj… ja mislim da je to služba koja je doživjela najveći oblik transformacije jel. Nije lako bit sa svim tim granicama koje su čuvali od '90.-tih godina, preći na nekakav novi sustav pogotovo zato što je tu novi politič… promjene su jel, ušli smo u Schengen, dobili su neke druge poslove.

sve iskorake. Tako da apsolutno pohvaljujemo i ove zakonske izmjene i vezano ovo što ste sami govorili za srednjoškolsko obrazovanje apsolutno popularizacija, a ja se nadam i ovo što ste rekli sada i sa tim nekakvim sustavom plaća će postati primamljiva i mladim ljudima i vezano za odjeću da mogu kod provjere određenih ovlasti koristiti u civilnoj odjeći pogotovo kod fiskalizacije nekih drugih poslova koji pomažu ne znam i u Poreznoj upravi da svakako su dobri iskoraci. Znači ja sam kao što sam rekao u prvom čitanju, tako i drugom da će Klub SDP-a podržati ove izmjene. Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospodin Josip Begonja Klub zastupnika HDZ-a.

Dakle, pred nama je vladin Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi kojeg će Klub zastupnika HDZ-a podržati. Možda zbog naše javnosti nekoliko uvodnih rečenica o samom važećem zakonu. Naime, isti je donesen još 2013.g. i do sada je više navrata mijenjan i nadopunjavan. Predmetnim zakonom se uređuje djelokrug rada, poslovi organizacije Ministarstva financija Carinske uprave čija je temeljna zadaća primjena carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propis, ali isto tako i carinske ovlasti, obveze i odgovornosti carinskih službenika i njihov radnopravni položaj. U tom smislu postojeći Zakon o carinskoj službi predstavlja osnovu za učinkovit, djelotvoran i ekonomičan rad Carinske uprave u provedbi nadzornih aktivnosti kojima je prvenstvena svrha zaštita fiskalnih interesa i interesa državnog proračuna, ali isto tako i proračuna EU. Zašto se postojeći zakon mijenja? Prije svega uređuje se pitanje davanja izjave o imovinskom stanju carinskih službenika i njihove uže obitelji, a s tim u svezi i usklađivanje izjave o imovnom stanju s propisima o zaštiti osobnih podataka. Poznato je naime da zbog prirode poslova Carinska služba je vrlo visoko izložena konkretnim oblicima i vrstama koruptivnih rizika i koruptivnih pojavnosti te u odredbama čl. 70. važećeg zakona propisano da svaka osoba koja je primljena, premještena ili raspoređena u Carinsku službu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je pisanu izjavu o svom imovinskom stanju, imovinskom stanju svoje uže obitelji te pisanu izjavu o suglasnosti za provjeru vjerodostojnosti podataka iz izjave koje se pohranjuju u osobnom očevidniku carinskog službenika. Međutim, u provedbi ove propisane obveze koje imaju i druge zemlje članice EU, uočeno je niz problema zbog nedostatnosti načina provedbe ove obveze te se zbog toga ovim izmjenama zakona ide za razredom opsegom podataka koji moraju biti obuhvaćeni podnesenom izmjenom. Zbog toga se ovim konačnim prijedlogom zakona pravno preciznije i jasnije uređuje ispunjenje zakonske obveze načina podnošenja izjave o imovinskom stanju i za istu potrebnih podataka u opsegu koji je primjeren, relevantan i ograničen na ono što je nužno u odnosu na svrhu za koju se izjava podnosi, a naravno propisuju se i pravne posljedice neispunjenja obveze. Kod dostavljanja promjena u sadržaju imovine u izjavi o imovinskom stanju carinskih službenika iznos je usklađen s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, o prijavi fiskalnih transakcija u vrijednosti iznad 10 tisuća eura. Davanje izjave o imovinskom stanju je od izuzetnog značaja u provjeri antikoruptivnih mjera koje Carinska uprava poduzima, a usmjereno je na sprječavanje i suzbijanje prostora korupcije, sukladno postavljenim pravnim antikoruptivnim okvirom kao i strateškim dokumentima iz tog područja. Nadalje, postojeći zakon se mijenja i zbog uvođenja redovitog srednjoškolskog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije carinik i to za treći i četvrti razred u sklopu Policijske škole „Josip Jović“ čime će se steći potrebna kvalifikacija za kvalifikaciju carinik, a što se temelji na analizi postojećeg stanja administrativnih kapaciteta u pogledu dobne strukture carinika. Naime, polazi se od toga da se osobe koje završe srednjoškolsko obrazovanje za stjecanje kvalifikacije carinik efikasnije pripreme za učinkovitije obavljanje poslova nadzor nad vanjskim granicama EU gdje se obavljaju granične kontrole po strogo utvrđenim pravilima uz iznimne mjere procjene rizika za unutarnju sigurnost. Također te bi se osobe aktivnije pripremila za provedbu aktivnosti u svrhu suzbijanja svih oblika i modaliteta obavljanja gospodarskih aktivnosti na načine koji odstupaju od legitimnih normi i s time povezane pojave porezne evazije kao i svih oblika krijumčarenja i pranja novca, a sve s fiskalnim posljedicama. Važeći zakon se mijenja i zbog uređivanja odredbi kojima se propisuje primjena dinamičkog modela organizacije rada Carinske službe, a i koji podrazumijeva i osigurava brzu prilagodbu okolnostima koje određuju dinamiku i sadržaj provedbe poslova područnih carinskih ureda. Naime, prema odredbama važećeg zakona propisana je mogućnost da se uvjeti za organiziranje ustrojstvenih jedinica središnjeg ureda, područnih carinskih ureda, carinskih ureda i graničnih carinskih ureda mogu biti propisani drugačije od uvjeta utvrđenih propisima o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave. Upravo imajući u vidu posebnosti obavljanja poslova u Carinskoj upravi te sukladno međunarodnim standardima uređivanja djelokruga i ustroja carinske službe, područni uredi, carinski uredi neposredno ili preko svojih ustrojstvenih jedinica nositelji su provedbe temeljnih operativnih poslova Carinske uprave. Odredbama ovog konačnog prijedloga zakona uređuje se uspostava novog normativnog rješenja na način da se jednom područnom carinskom uredu daje mogućnost obavljanja poslova drugog područnog carinskog ureda što znači primjenu dinamičkog modela koji osigurava brzu prilagodbu okolnostima koje određuju dinamiku i sadržaj provedbe poslova područnih carinskih ureda. Zatim, postojeći zakon se mijenja i zbog uređivanja prava na civilnu odjeću kojeg imaju ovlašteni carinski službenici koji obavljaju carinske poslove primjenom carinskih ovlasti isključivo u civilnoj odjeći. Kao što je i kazano carinska služba u segmentima svog djelovanja srodna je i bliska služba policijskoj službi te su iste posvećene zajedničkim ciljevima koji se odnose na preventivno djelovanje, sprječavanje i otkrivanje prekršajnih i kaznenih djela te u bitnom obavljaju poslove iste složenosti u istim uvjetima. Obzirom je Zakonom o policiji propisano da pravo na građansko odijelo ima policijski službenik koji obavlja policijske poslove primjenom policijskih ovlasti isključivo u građanskom odijelu, to se ovim konačnim prijedlogom zakona propisuje da pravo na civilnu odjeću ima i ovlašteni carinski službenik koji obavlja carinske poslove primjenom carinskih ovlasti, isključivo u carinskoj odjeći. Postojeći zakon mijenja se i zbog pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva u odnosu na zamjenu novčanih kazni za prekršaje i iskazivanje iznosa u eurima kao službenoj valuti u RH sukladno Zakonu sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH. I na kraju, postojeći se zakon mijenja i zbog uređenja ostalih normotivnotehničkih poboljšanja zakonskog teksta. Naime, konačnim prijedlogom zakona isti se normativno usklađuje sa Zakonom o državnim službenicima na način da se nomotehnički uređaji, da se nomotehnički uređuju pojedine odredbe važećeg zakona radi preciznijeg izričaja normi i ispravljanja uočenih nedorečenosti i manjkavosti. To se prvenstveno odnosi na potrebu pravno jasnijeg i preciznijeg određenja pojedinih odredbi kojima su propisane teške povrede službene dužnosti, te se s tim u svezi predlaže i dodavanje teške povrede službene dužnosti zbog neizvršavanja ili neurednog izvršavanja propisane obveze podnošenja izjave o imovinskom stanju. Također za obveze i odgovornost namještenika definirana je odgovarajuća primjena važećeg Zakona o obvezama i odgovornostima carinskih službenika u bitnome na način koji je sukladan normativnom okviru uređenom Zakonom o državnim službenicima. I zaključno, ovim konačnim prijedlogom zakona propisuje se normativno proširenje zakonskih opisa dijela prekršaja koji se odnose na situaciju kada osoba napusti mjesto nadzora ili ukloni robu ili prijevozno sredstvo s mjesta nadzora bez odobrenja ovlaštenog carinskog službenika. I kao što sam uvodno kazao, Klub zastupnika HDZ-a podržat će ovaj Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi,

Poštovani potpredsjedniče HS, kolegice i kolege, pa nema se ovdje što puno dodati i što posebno reći, dakle osvrnut ću se samo na nekoliko stvari koje, o kojima smo razgovarali u prvom čitanju i koje mislim da je potrebno podcrtati. čl. 2., predloženim člankom se uređuje pravo na civilnu odjeću za carinske službenike koji obavljaju ad hoc carinske provjere primjenom carinskih ovlasti isključivo u civilnoj odjeći po uzoru na policiju kao srodnoj i bliskoj službi. Međutim, postavlja se pitanje reguliranja takvih, takvoga prava u cijeloj službi, dakle koji rade terenski, budući da neki imaju pravo na naknadu odnosno jednom godišnje na civilnu odjeću, drugi nemaju, te bi kao što je i uostalom izneseno na raspravi na odboru, trebalo ujednačiti takvu praksu, dakle prijedlog je da se civilna odjeća onda o trošku poslodavca nabavlja ili svima ili nikom, bolje svima nego nikom. dobra, smatramo da je dobra stvar i potrebu potpisivanja izjave o imovinskom stanju carinskih službenika, radi se samo o obavezi carinskih, ne i drugih državnih službenika. Možda bi trebali u budućnosti razmisliti da se to još na neke odnosi, a posebice za one recimo koji rade, koji su zaposlenici Porezne uprave itd.. U svakom slučaju iako je ovo važan iskorak i predstavljat će određeni alat u borbi protiv korupcije, ono što nas uvijek brine je način provedbe budući da to nisu javni podaci, niti bi trebali biti, tko će ih kontrolirati ili kako. Podsjetit ću vas samo da dužnosnici imaju obavezu podnošenja imovinske kartice, dakle imovinskog stanja. Evo sada i svake nove godine, dakle svake kalendarske godine, je li to doprinjelo da je itko uhvaćen u korupciji? Pa evo ispravite me ako griješim, ali po imovinskoj kartici nitko, dakle drugo, druge su bile metode kojima su otkrivene koruptivne radnje. Prema tome, postavlja se pitanje takvih praksi odnosno nadzora nad njima i njihove efikasnosti. I zadnja opaska koja vam je o školovanju, dakle govorio sam o tome puno puta u ovome saboru. Kod školovanja treba biti izuzetno oprezan na načinu na koji se kurikuli izrađuju, a onda i na načinu na koji se prepoznaje stečeno zvanje. Što želim reći? Dakle, ne referiram se ovdje samo na predloženo obrazovanje za carinika, mislim da je to dobro, dakle da se specijalizira i ta služba, želim se referirati na opće prepoznavanje stečenih kvalifikacija unutar našeg obrazovnog sustava. Što to znači? Imate recimo Studij dentalnog higijeničara za koji je, za kojeg su izdane sve moguće dopusnice, međutim tržište takvo zanimanje ne prepoznaje. I sada, nije problem što to ne prepoznaje možda šire tržište, ali to ne prepoznaje niti zakonoda…, zakonodavac, mi ne zapošljavamo higijeničare, ali ne prepoznaje država jer u javnim institucijama to zanimanje ne postoji. Čak i na mjestima gdje bi ljudi s takvim kvalifikacijama mogli raditi prilikom raspisivanja natječaja tražio sam neke druge kvalifikacije, dakle to se vrlo lako može dogoditi i u svakom drugom specijaliziranom obrazovanju, dakle i za policijskog službenika i za carinskog službenika odnosno i mi kao država moramo jasno propisati kojim se sve oni poslovima mogu baviti u nekim formalnim okvirima. Dakle ako ste prošli izobrazbu za policajca, vjerojatno možete raditi i u zaštitarskim službama i sličnim, ako ste završili za carinika, možda i u nekom financijskom nadzoru itd., itd., dakle treba u tome biti jako pažljiv i to dosljedno provoditi, dakle to nije zapravo primjedba i opaska samo upućena na Ministarstvo financija budući da oni nemaju veze s tim, to je više za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ali i za onda cjelokupni

Zakona o carinskoj službi i carinska služba, evo kako je već rečeno u posljednjih godina, desetak godina odnosno od ulaska u EU doživjela zaista veliku transformaciju, najviše posebno od ulaska u Schengen i i imamo granicu, pogotovo prema BiH, vanjska granica EU više od tisuću kilometara koju oni jedna od kompleksnijih granica EU koju je kontroliraju u uvjetima kad jedna takva granica zapravo na neki način dijeli i obitelji i njihove imovine. Teško je zapravo razdijeliti sve to skupa poljoprivredna zemljišta ne znate gdje jedno počinje, a drugo završava, a sve to skupa treba kontrolirati. Ovo je dakle Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi i donosi nekoliko važnih izmjena, detaljnije uređenje obveze davanja izjave o imovinskom stanju carinskih službenika i njihove uže obitelji. Dakle ovim novim izmjenama osigurava se jačanje sustava prevencije korupcije kroz preciznije definiranje procesa davanja izjave, sadržaja te izjave i pravnih posljedica neispunjenja te obveze, sve skupa predstavlja jačanje integriteta i transparentnosti carinske službe. Druga izmjena odnosi na usklađivanje s propisima o zaštiti osobnih podataka, dakle promjene u zakonu odražavaju potrebu za usklađivanjem s propisima EU i nacionalnim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka čime se štite prava službenika i njihovih obitelji. Novost je i uvođenje redovitog srednjoškolskog obrazovanja za carinike. Ova inicijativa ide za tim da se poboljša stručna osposobljenost i profesionalizam carinskih službenika kroz strukturirani obrazovni sustav, što doprinosi na kraju i učinkovitijem obavljanju njihovih dužnosti, a uvođenje redovitog srednjoškolskog obrazovanja nadamo se da će u sustav privući i mlade educirane kadrove koji su spremni za sve izazove koje ova služba nosi. Jedna novina u ovom konačnom prijedlogu je pravo na civilnu odjeću za određene carinske službenike, omogućava im da obavljaju određene vrste nadzora u civilu, da to čine efikasnije koristeći onaj element iznenađenja, slično praksi u policijskim službama, dakle odnosi se na one službenike koji provode nadzor na terenu npr. Nadzor fiskalizacije. Važnost, to je zapravo pravo i važno urediti, usklađeno je s praksom srodnih službi kao što je policija i pridonosi efikasnijem nadzoru i sprječavanju suzbijanja korupcije i drugih nezakonitih radnji. Financijske implikacije ovog zakona, dakle ne uvode se nikakva financijska opterećenja za državni proračun. To govorim zato što smo imali na Odboru za financije zapravo raspravu o ovom dijelu uvođenja civilne odjeće za određene carinske službenike da se to uskladi sa ostalim službama, a zapravo najvažnija izmjena i dopuna ovog zakona je odnosno temeljeni razlog izmjene i dopuna, detaljnije uređenje obveze davanja izjave o imovinskom stanju carinskih službenika i njihovih užih obitelji. Smatramo da je to zaista od iznimne važnosti za sustav prevencije korupcije i sužavanje prostora izloženosti koruptivnim rizicima. Dakle, evo zbog sveg ovoga smatramo da je ovo unapređenje u radu carinske službe i podržat ćemo ovaj zakon. Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala Zahvaljujem predsjedavajući. Evo nekako u skladu i sa ostalim raspravama pokušat ću i ja bit kratak i evo doslovno u par rečenica samo objasniti zašto Klub zastupnika HDZ-a naravno da će podržati ovaj konačan prijedloga zakona. Nekako i ovaj prijedlog zakona na tragu je niza zakona koji su donošeni s ciljem između ostalog i povećanja transparentnosti, povećavanja prevencije protiv borbe protiv korupcije i eventualnih nepodopština nepodopština u obavljanju državnih i javnih poslova. Pitanja da li su imovinske kartice najbolji, najbolje sredstvo borbe sa ostvarivanjem tog cilja, no dobro evo zakonodavac će se odlučiti na imovinske kartice. Pitanje škole za carinike, carinske škole mislim da je dobro da ćemo imati ljude koji su usko specijalizirani za obavljanje te zahtjevne dužnosti i naravno ono što je isto bitno za službenike carinske odnosno za zaposlenike u upravi što im se dodatno uz povećanje plaća koja su obuhvatile obuhvatile na stotina tisuća ljudi zaposlenih u javnoj i državnoj upravi, dodatno se sad malo još izdvajaju i carinski službenici sa dodatnim pravima koje ovim prijedlogom zakona dobivaju. I evo Klub zastupnika HDZ-a podržava ovaj prijedlog zakona. Hvala. Hvala. Došli smo do kraja rasprave. Ja zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.

Ja zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.